Колеги, моля, заемете местата си. Продължаваме. Колеги!

41. Господин Лазаров има да направи изказване. Заповядайте, господин Лазаров. правих реплики. Мисля, че стана ясно каква е целта на този параграф, кой може да прилага тези разпоредби по Закона за електронните съобщения, каква е необходимостта и защо е въведен. Няма да злоупотребявам с Вашето търпение. Мерки за задължителна изолация се налагаха и преди въвеждане на извънредното положение, мерки за задължителна изолация при условията на Закона за здравето, чл. 61. Впрочем имаше въпрос кой и защо, на какво основание. Ами чл. 215 от Закона за здравето всички тук го гласувахме – и Вие, където е казано, че тези мерки, когато бъдат наложени и не бъдат спазени,

присъствие имаше и на колеги от БСП и видяха, че аз сам си пиша текстовете. Нямам навика като някои други да четат написаното им под формата на изказване. Предлагам § 50а да бъде: „Параграф 41 се прилага до отпадане на необходимостта за налагане на принудително изпълнение на задължителните…“

до отпадане на необходимостта на принудителното изпълнение на задължителната изолация и болнично лечение на лица по чл. 61 от Закона за здравето, които са отказали или не изпълняват задължителна изолация и лечение“. Защо? Защото дори и след отпадане на извънредното положение ние не знаем месец, два или три ще има необходимост от налагане на тези мерки за задължителна изолация на лица, които са вирусоносители, болни, контактни или заразени

който господин Лазаров изчете преди малко. Моля, гласувайте.

Госпожа Александрова иска само да благодари с няколко думи. толкова часове успяхме да се справим с така поставената задача. Да си пожелаем по-малко български граждани по-кратко време да използват този закон! Да благодаря на всички председатели на ресорните комисии, които имаха ангажименти, на техните служители, които работиха повече от 70 часа!

Закривам заседанието.